продължаваме работата. Откривам разискванията. Изказвания? Имате думата, госпожо Ангелова.

Както винаги интересът към държавния бюджет е голям. Има много коментари, много анализи, много разбори, има одобрение и неодобрение. Това е добре, показва, че нашето общество свободно и демократично се интересува от финансите на държавата и, разбира се, изразява мнение. Нека обаче преди да се спра на конкретните политики на бюджета за догодина, да Ви върна малко назад назад – към едно време на едно друго управление. Какво си спомняме оттогава? Заварихме огромен бюджетен дефицит, неизпълнение на приходите с 1 млрд. лв., рекорден дълг, спрени европейски програми, висока безработица, фалирала банка и още, и още. За сметка на това какво имаме днес? Стабилна финансова и фискална среда, философията на бюджета за 2020 г., ключовите цели за запазването на фискалната устойчивост и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар за постигане на икономически растеж и заетост, разбира се, придържайки се към общите правила на Европейския съюз. През 2020 г. за първи път от много време насам ще имаме балансиран бюджет, тоест държавата ще похарчи толкова, колкото събере. Тази балансирана бюджетна позиция ще се запази и през следващите години. За догодина приходите и разходите са равни – възлизат на 36,9% от брутния вътрешен продукт. Днес имаме растяща икономика. За 2019 г. се очаква брутният вътрешен продукт да нарасне с 3,4% и да подмине 118 млрд. лв., като основен принос за растежа има частното потребление, а растежът на брутния вътрешен продукт за 2020 г. е планиран да достигне близо 127 млрд. лв., или това е ръст от 3,3%. Този ръст е движен от вътрешното търсене. Положително влияние върху потреблението ще има, естествено, и от увеличените разходи за персонал в публичния сектор, а инвестициите в основен капитал ще се повишат. За сравнение брутният вътрешен продукт през 2015 г. е 89 млрд. лв. В началото на управлението на този кабинет беше поет ангажимент за достигане на брутен вътрешен продукт от 110 млрд. лв. и това е постигнато още след втората година. Сега гледаме към брутен вътрешен продукт от над 130 млрд. лв. до края на мандата. Какъв по-добър показател за това как се развива държавата ни? Днес имаме преизпълнение на приходите с 1,2 млрд. лв. или 1,1% от прогнозния брутен вътрешен продукт за годината. За поредна година параметрите по изпълнението на приходите отчитат подобрение спрямо същия период на предходната година. Тук, разбира се, е важно да се отбележи и добрата работа, и усилията на приходните администрации за събираемостта на приходите, борбата със сивия сектор чрез засилен финансов контрол, включително и контрол в реално време на фискалните устройства на търговците в страната, противодействието на опитите за данъчни нарушения и измами, мерките за засилване на контрола на търговията с акцизни стоки, борбата с контрабандата. Тук е мястото във връзка с борбата с контрабандата да отбележим, че делът на контрабандните цигари е свит до 3,4% или това са 3 млрд. лв. повече в хазната. Този показател ни прави първенец в Европейския съюз. Това е спад с 1,3% на годишна база. Постоянството в прилагането на тези мерки дава своя резултат в изпълнението на данъчните и осигурителните приходи и има дисциплиниращ ефект. През 2020 г. политиките по доходите продължават да бъдат ориентирани към постигане на макроикономическа и бюджетна стабилност. Данъчната политика се характеризира с предвидимост в широка данъчна основа и малко на брой преференции. Няма промяна в данъците, запазва се ниският данък върху доходите, данъкът на фирмите и данъкът върху добавената стойност. Това допринася за повишаване на икономическия растеж и има положително влияние върху търсенето и предлагането на труд. Основните цели на данъчната политика са повишаване на приходите от данъци, справяне със сивата икономика и намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите ни. Няма промяна и при осигурителните вноски, максималният осигурителен праг остава както и през 2019 г., така и за 2020 г. Днес имаме над 10 милиарда фискален резерв, стабилна финансова система, доверие в банките, стабилен валутен борд, намалява държавният дълг. От началото на управлението на Борисов държавният дълг намаля с 31% от 28% в началото на мандата, до края на мандата е предвиден да падне до 19,5%. Политиката на управление на правителството на държавния дълг за следващия тригодишен период ще бъде насочена към осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обръщение, при необходимост финансиране на бюджета и обезпечаване на стабилността на фискалния резерв при оптимално възможна цена и приемлива степен на риск.

а през 2020 г. да падне до 4,1%. Това на практика на някои места е нулева безработица. Тук ми се иска да отбележа, че сякаш много бързо забравихме как преди години основният проблем на хората беше, че няма работа. Днес не е така благодарение на растящата икономика и комплексните мерки на правителството. Бюджет 2020 е фокусиран върху няколко приоритетни политики: доходи, образование, здравеопазване, социална сфера и отбрана. Тези политики ще окажат влияние върху живота на хората в дългосрочен план. Това са политики, които ще продължат да дават своите положителни резултати в бъдеще, политики, които отговарят на приоритетните теми на обществото. В бюджета за 2020 г. имаме увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%. Това увеличение цели както да задържи и привлича конкурентни и способни кадри, така и да стимулира бизнеса също да повишава заплащането на персонала. През 2020 г. е предвидено средната заплата да достигне 1300 – 1400 лв., и да продължава да расте до достигане на 1500 лв. средна заплата до края на мандата. Страната ни е на едно от водещите места по ръст на средната заплата за последните десет години. Минималната заплата също се увеличава – от 560 лв. през 2019 г. става 610 лв. през 2020 г. България е сред първите три страни в Европейския съюз по ръст на минималната заплата в периода 2009 – 2019 г. – това са данни от Евростат, а за периода 2012 – 2019 г. минималната заплата се удвоява – от 283 лв. през 2012 г. на 560 лв. през 2019 г. Повишението средно на година на минималната заплата е 8,8%. Запазва се, както вече казах, максималният осигурителен праг от 3000 лв. Заплатите на учителите се повишават със 17% и те ще продължават да растат до достигане на удвояване на учителските заплати сравнение с 2017 г. За тази цел в бюджета са предвидени 360 млн. лв. Тези средства ще мотивират ще мотивират свежи, по-образовани, по-компетентни кадри да се влеят в сферата на образованието, една толкава важна сфера, която не би следвало да разглеждаме само като перо в бюджета за поредната следваща година, а би трябвало да разглеждаме като инвестиция в бъдещето, инвестиция в образованието, инвестиция в младите хора. С половин милиард пък е увеличението в бюджета за здраве, а увеличението в средствата на Здравната каса е близо 400 млн. лв. Тук отново е важно да отбележим, че здравето е посочвано като основен приоритет от гражданите, а тазгодишният бюджет отделя средства за превенция, диагностика, спешна помощ, изграждане на педиатрична болница. В социалната сфера. За делегираните от държавата социални дейности в общините са предвидени 30 млн. лв. повече. Стандартите за издръжка на социалните услуги се увеличават диференцирано, месечната финансова подкрепа за хората с увреждания ще се увеличи с 4,3%. По другия приоритет – отбрана, в бюджета за 2020 г. са предвидени малко над 2 млрд. лв., или това е 1,61% от брутния вътрешен продукт. Увеличението на тези средства е в отговор на ангажимент на нашата държава като член на член на НАТО да достигне 2% от брутния вътрешен продукт разходи за отбрана през 2024 г. уважаеми колеги, някои от Вас ще критикуват този бюджет, други ще го припознаят и ще го харесат. Най-важно е обаче да не забравяме, че това е бюджет, съобразен с приоритетните политики на правителството, каквито бяха начертани в началото на този управленски мандат. Този бюджет е поредно спазено обещание към българските граждани. Бюджетът за 2020 г. е изпълним и предвидим. Той гарантира сигурност и спокойствие на бизнеса и на хората. Видно е, че този балансиран бюджет е логична и последователна стъпка в правилната посока посока – растеж и развитие, а не застой и хаос. Надявам се да подкрепите бюджета за 2020 г., за да запазим финансовата стабилност и дисциплина и да продължаваме да бъдем сериозен партньор и страна – членка на Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова. Реплики? Не виждам реплики. Продължаваме с изказванията.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Благодаря за възможността да представя пред Вас Законопроекта за държавния бюджет на Република България за следващата година. Това е шестият бюджет, който представям пред Вас, и в този смисъл той последователно прилага визията ни за управлението на държавата, разписана в Управленската ни програма и следва всички приоритети, които бяха заложени при съставянето на настоящото правителство през 2017 г. Принципът колкото изкарваш – толкова да харчиш, определян като консервативен, но благоразумен при провеждането на фискалната политика, е поставен като цел за бюджетното салдо през следващата година и предлагам той да бъде запазен и след 2020 г. Последователно през последните няколко години ограничавахме размера на превишението на разходите над приходите, за да можем в 2020 г. да представим един бюджет, в който тези два показателя са изравнени. Балансиран бюджет не означава само равенство на приходите и разходите. Последователността и предвидимостта му са положителни качества, защото това, от което най-много страдаме, когато се опитваме да провеждаме определени публични политики, е липсата на приемственост и последователност, а големите реформи и големите промени в публичната среда изискват приемственост както между отделните години, така и между отделните правителства. Според нас това е практиката за постигането на дългосрочни цели. Последователни сме в действията си и държим баланса на рационалните цели и желания с възможностите на тяхното удовлетворяване. Ключови цели продължават да бъдат: запазването на фискалната устойчивост и провеждането на прозрачна и предвидима фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар за постигане на растеж и заетост, придържайки се към правилата, приети като общи ценности в рамките на Европейския съюз. Изразени като процент от брутния вътрешен продукт, приходите и разходите за следващата година ще бъдат около 37% – 46 млрд. 826,5 млн. лв. Следваме политиката за запазване на ниски данъчни ставки на корпоративните данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица, което според нас допринася за повишаване на икономическия растеж и има положително влияние върху търсенето и предлагането на труд. Още с коалиционното споразумение от 2017 г. поехме ангажимент партиите, които подкрепят правителството, да не поставят за промяната на данъчната система. Такъв дебат е възможен, но предлагам той да се състои в началото на новия управленски мандат, а Конституцията предполага това да е в 2021 г. Бюджетът за следващата година балансира с разходната политика реализирането на целите за развитие на секторите и отделните хоризонтални политики, най-вече в изведените като приоритети от началото на мандата – образование, здравеопазване, отбрана, политика по доходите, като за тяхното развитие са взети предвид както макроикономическите аспекти, така и фискалните възможности за осигуряване на финансиране на приоритетните сектори и за реализиране на хоризонтални мерки, засягащи бюджетната сфера. Номиналният ръст на разходите по функционален признак по основните приоритети за следващата година ¬– чуха се вече много изказвания и от докладите на комисиите, и от колегите, които коментираха преди мен, но все пак ще си позволя съвсем набързо да ги изкоментирам, кратко: 610 млн. лв. повече за образование. Навлизането на млади и високообразовани хора в образователната система неминуемо ще се отрази положително върху качеството на придобитите знания и умения на учениците. Ако преди 30 – 40 години в средните училища попадаха първите 30% от най-добрите студенти, за съжаление, през прехода тази тенденция се обърна точно наобратно. Надяваме се с тази последователна политика да се върнем към атрактивността на учителската професия, която е предпоставка, макар и не достатъчно условие, за едно по-качествено образование в началните образователни степени. Половин милиард близо има повече за здравеопазване; 590 млн. лв. повече за пенсии в съответствие с възприетия пенсионен модел; 196 млн. лв. повече за социални помощи и обезщетения и 116,4 млн. лв. ръст на средствата за програми, дейности и служби по социалното осигуряване. Коментирахме и отбраната и ангажимента, който макар и да не беше залегнал в предизборните програми на нито една политическа партия, се възприе в началото на мандата като ангажимент към България, членувайки в Съвета за колективна отбрана, наречен НАТО. Там ръстът е малко над 200 милиона спрямо тази година, с което разходите за отбрана възлизат на 1,61 на сто от БВП, стриктно следвайки плана, с който сме се ангажирали за поетапно постигане целите на Алианса. Безработицата очакваме да продължи да намалява, като достигне едни от най-ниските си нива от 4,1% през 2020 г. и след това да продължи тенденцията на намаляване до 4% в края на мандата. Поехме ангажимент и го коментирахме в предизборната кампания през пролетта на 2017 г., че според нашите оценки и анализи средната работна заплата до края на четиригодишния мандат може да стигне 1500 лв. и разчетите, които виждаме, дават основания да смятаме, че това е на път да се осъществи. Направихме анализ, че БВП може да достигне 110 милиарда в края на мандата. Тази цел е изпълнена още през настоящата година, а за следващата очакваме още по-висок. Обещахме като мярка, която да подтикне реални сектори, да зареже модата за ниски възнаграждения като метод за правене на бизнес, поетапно да увеличава минималната работна заплата и следваме този график. Следващата година ще бъде 610 лв., а през 2021 г. предлагаме тя да достигне 650 лв. Добре би било, ако социалните партньори изработят механизъм, по който ролята на правителството в определянето на минималната работна заплата да намалее, но това е дебат, който продължава и ние с интерес го следваме. Доходите на заетите в бюджетната сфера предлагаме да продължат да нарастват, като за следващата година в параметрите на отделните министерства и първостепенни разпоредители с бюджет са осигурени допълнителни разходи за персонал, които дават възможност в зависимост от оценката на изпълнение средствата за възнаграждение да нарастват с 10%, като увеличението на индивидуалните възнаграждения може да бъде и диференцирано. Разбира се, в акта, с който правителството определя работните заплати в държавната администрация, е предвиден един минимален размер, който да гарантира запазването на покупателната способност, независимо от нивото на изпълнение на съответния служител. До края на мандата ще постигнем заложената програма за удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическия персонал. От пролетта на 2017 г. от 1 млрд. 250 млн. лв. очакваме в 2021 г. само този показател да достигне 2 млрд. Всичко това не би било възможно, ако не се запазваше благоприятната тенденция от последните години за устойчив икономически растеж. Очакваният растеж за следващата година по оценки на Министерството на финансите е за около 3,3%, като различни анализатори дават около или малко по-ниска от тази оценка. За 2019 г. очакваме растежът да бъде около 3,4%. Последната оценка на Европейската комисия е, че е възможно той да достигне 3,6%, движен от вътрешното потребление, както по линия на потреблението, така и по линия на инвестициите. През 2017 г. поехме ангажимент за поетапно намаляване на задлъжнялостта, като с увеличението на номиналния размер на брутния вътрешен продукт и всички мерки и операции по дълга очакваме в края на 2022 г. съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт да достигне около 17 на сто. Чуха се мнения, че твърде оптимистично виждаме развитието на икономиката и няма заложени буфери при евентуални кризи. Бързам да отговоря на тези опасения, които смятам за

ако толкова неблагоприятни условия се проявят, че приходите драстично да се разминат с предварителните разчети, така че и при най-негативния сценарий да можем да отбележим разумно бюджетно салдо, което да е съобразено с критериите на Пакта за стабилност и растеж. Ниската задлъжнялост е още един от факторите, които Европейската комисия и другите международни финансови институции отчитат като буфер по отношение на нашата отворена икономика с трети най-нисък дълг в Европейския съюз. Така накратко бих представил основните параметри и политики в бюджета за следващата година, като и днес, и следващите дни предстои да дебатираме в детайли отделните секторни политики. Бързам да направя уточнението, че очакванията самата фискална рамка да извършва структурни реформи е твърде амбициозно, тъй като съм сигурен, че ще чуя и подобна критика. От всеки един колега – министър, обаче зависи тази своеобразна годишна програма да бъда така добре изпълнена от техните администрации съгласно предоставените им пълномощия и компетенции, че българските граждани да виждат смислена реализация на всеки един изхарчен лев, събран от техните данъци. данъци. Отново повтарям, когато в тази зала говорим за реформи в държавата, да имаме предвид, че те стават най-вече през законодателни решения, предложени дали от отделни народни представители, дали от министерствата и институциите. А държавният финансов план, държавният бюджет, е само коректив за визиите на правителството по кои приоритети има нужда от последователно и мъдро финансиране. Ще следя с внимание дебата и ще си позволя отново да се включа като обобщение, особено, за да разсея в случай, че има спекулации. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Продължаваме с изказванията. Имате думата, госпожо Нинова. Уважаеми господин Председател, дами и господа министри, колеги! Обикновено мнозинството и правителството гледат на бюджета като на счетоводство. Даже имаше едно изказване преди година-две мисля, определихте бюджета като „взел – дал“. Предлагаме Ви друг подход на дискусия за бюджета. Не този, който казва: „Има хикс количество пари, нека да видим как да ги раздадем и разпределим“, а обратно: „Имаме ето тези проблеми в държавата, нека да видим как да ги решим или да им помогнем за решаването през бюджета“, и да започнем с най-наболелите въпроси, по някои от които мисля, че сме единодушни. Тези въпроси, които ще поставя на Вашето внимание, касаят най-много български граждани. Питаме се: през бюджета решават ли се те? Нашият отговор е – не. Ето кои са те: първо, демографската криза. Всички сме единодушни, че това е огромен проблем за България без оглед на политическите и партийните ни различия. Решава ли бюджетът с мерките, които предлага, този проблем, или поне започва ли да го решава – не, изобщо. Няма политика за децата! Няма политика за младите семейства! Няма политика за увеличаване продължителността на живота и политика към възрастните хора! Детските остават същите! За младите няма никакви стимули за отглеждане на деца, за започване на бизнес, за да останат в България и да живеят тук! За възрастните хора се предвижда само увеличение на пенсиите с 6%, което сами разбирате, че е недостатъчно. Вчера го дискутирахме по време на Закона за бюджета на Разбира се, ние както винаги ще предложим своята алтернатива, като: семейно подоходно облагане, за да подпомогнем младите хора, които работят и отглеждат деца; помощи за второ и трето дете, при раждане на второ и трето дете на работещи хора; учебник за един предмет, за един клас до 12-и клас – безплатен, за цялата страна, както и преизчисляване на всички пенсии. Вторият проблем, който мисля пак сме единодушни, че е огромен за България, е здравеопазването. Решава ли се той през бюджета 2020 г.? Не. Отпускате нови близо 500 млн. лв. за поредна година, но няма гаранции, че те ще стигнат до медицинските сестри и че ще има увеличение на заплатите им. Няма гаранции за стабилизиране на общинските и държавни болници. Няма гаранции за доплащанията, напротив, остават доплащания от пациенти, дори и такива, които са се осигурявали цял живот. Разбира се, че ние ще предложим и тук алтернатива – покриване разходите на държавните и общинските болници, те да не са търговски дружества, наредба за определяне на базова заплата на медицинския персонал, намаляване на ДДС на лекарствата. Третият приоритет за всички ни, включително го чухме и от министъра, са доходи и бедност. Решава ли бюджетът този въпрос? Не, не го решава! Увеличават се с 10% доходите в бюджетната сфера, но два милиона българи остават под прага на бедност и това са предимно възрастни и млади – ако разгледаме тази група хора, които остават под прага на бедност. За пенсионерите, тези възрастни, които остават под прага на бедност, предвиждате само 6% увеличение на пенсиите, ние – преизчисляване на всички пенсии, които ще внесем между първо и второ четене. Мерките, предложени в бюджета, не само, че не са достатъчни, те задълбочават проблема с бедността, те отварят ножицата между бедни и богати и гарантират увеличаване на неравенството. Четвъртият проблем – образование. Какво прави бюджетът за образованието? Добрата мярка е увеличаване на заплатите на учителите, но нищо подобно няма да се случи с учените, с работещите във висшите учебни заведения, с младите кадри в Българската академия на науките, а науката е тази, която може да гарантира растеж в икономиката. За тази сфера бюджетът не прави нищо. Но по-лошото е, че продължава принципът: парите следват ученика. Колкото и пари да наливате там, „парите следват ученика“ означава училищата в малки общини, в малки градове, в малки населени места да бъдат закривани, защото там няма деца. И след като те бъдат закривани или отидат в големите градове, родителите им да ги последват и да задълбочите проблема с обезлюдяването и с регионалните различия. Разбира се, и най-важният, пети въпрос – икономиката. Какво се прави за икономиката? В бюджета няма никакви стимули за икономика, каквото и да говори министърът на финансите, защото без сериозно увеличаване на доходите няма да има ръст в потреблението, защото без увеличаване на капиталовите разходи няма да има сериозен ръст в брутния вътрешен продукт. При положение че в европейски държави и наши основни партньори индустрията върви надолу, като например в Германия, в Италия, в Турция, те имат спад в индустриалното производство, това неминуемо ще се отрази на България, колкото и сега да си заравяте главата в пясъка, ще дойде тази криза. Правителството не само че не прави нищо по посока разработването на нови пазари, но свива капиталовите разходи. Колеги, поради неизпълнение на капиталовата програма в последните години нямаме сериозен ръст в брутния вътрешен продукт. По данни на Министерството на финансите 2017 г. в бюджета са планирани капиталови разходи в размер на 48 млрд. лв. Знаете ли колко са изпълнени? Ако тези 10 млрд. лв. бяха инвестирани в българската икономика за тези осем години, при отчитане на инвестиционния мултипликатор, то БВП следваше да бъде с над 30 млрд. лв. повече. Това щяха да бъдат средства, които могат да послужат и за социални политики, и за реинвестиции, и така нататък. Това означаваше, че сегашният брутен вътрешен продукт още към края на 2017

Свиването и ограничаването на капиталовите разходи в продължение на 10 години на правителствата на Борисов води до невъзможност от по-голям ръст в брутния вътрешен продукт. За съжаление, и за 2020 г. правите същото! Ето защо ние оценяваме този бюджет – бюджет 2020 г., като бюджет на застоя. Между първо и второ четене, както обикновено, Коалиция „БСП за България“ ще внесем своя алтернативен бюджет – бюджет на развитието. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Реплики? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Господин Цонев, имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! От 1997 г. – много държа журналистите това да го запомнят, защото цитират неправилно, има традиция всеки бюджет да получава някакво наименование. От 1997 г.! Да, Да, тогава от тази трибуна нарекохме първия бюджет след правителството на Жан Виденов „бюджет на наследството“!

опозицията да сложи име на този бюджет. Име му сложи председателката на Бюджетната комисия – Менда Стоянова. Госпожа Стоянова, която не слуша, но аз ще я цитирам: „Този бюджет е още от същото, повече от същото“. сега кое е същото, защото няма лошо да има още от същото и повече от същото, ако това същото всички го искат, и ако наистина води до изпълнение на целите, които си поставяме като държава. Кое е същото в този бюджет и кое е още от същото? Същото е една относителна стабилност с увеличение на приходите, респективно на разходите. Същото е стремежът към балансирана фискална позиция, който в тази 2020 г. вече и по проект е заложен така – като балансиран. Същото е стремежът за плавно увеличаване на доходите в сектор „Образование“, а вече и в сектора на държавната администрация. Това също е добре. ще се увеличи и приходната част на бюджета и приходите ще се увеличат. Същото е поддържане на една устойчивост и тук нека да кажа поддържане на един устойчив растеж, какъвто е растежът в рамките до 3%. Дотук добре, но има и от същото, че и повече за неща, които не бихме искали да ги виждаме в бюджета и за които се надявахме, че все пак ще има някакво развитие в положителна посока. Например за реформите. И при разискването на предния бюджет, и сега министърът на финансите – господин Горанов, изрично подчерта, че бюджетната рамка не създава условия за реформи, тя не финансира реформи, това се прави в министерствата, това са отделни политики. Да, господин Министър, така е! Предния път затова критикувахме бюджета и сега ще го критикуваме за това, не защото бюджетът трябва да е съставен така, че да предизвиква реформи, а защото бюджетът е отражение на политиката на целия кабинет и на това мнозинство, и на неговата четиригодишна програма, и на визията за следващите години, и там трябваше да има реформи, които трябваше да бъдат финансирани от бюджета. Затова всяка липса на липса на финансова посока за тези реформа за нас е липса на реформи, а липсата на реформи ще предизвиква критика всеки път, когато говорим за бюджета, макар че връзката е обратна – бюджетът трябва да подпомага реформите, които да е задал целият кабинет. Такива реформи или няма, или те са на ниво поддържане на статуквото и избягване на резки движения. Класика в жанра тук е сектор „Здравеопазване“. Всеки опит да се направи по-кардинална реформа среща съпротива и веднага министър-председателят включва задна на джипа. За всяка реформа, за която се среща някаква съпротива в обществото, задната скорост веднага се включва! Да, обаче България няма нужда от това. Губим ценно политическо време вече години наред, особено сега, в този икономически цикъл, в който има растеж. Това време няма кой да ни го върне на нас, на страната. Кога? Когато започне криза в Европа и световната икономика и тя се отрази тук? Когато ще трябва да минем на дефицити, тогава ли ще правим реформи? Питам с какво ще ги финансираме тогава? Тогава ще се чудим как да вържем баланса, ще се чудим как да финансираме дефицитите в бюджета. Тогава ще имаме други проблеми. Сега беше времето и е времето за реформи. Слава богу, тези дни се сдобихме с една визия на управляващите, вероятно със съществен принос на Финансовото министерство, която ние адмирираме, без никаква доза ирония. Тази визия е за развитие на страната, както адмирирахме и визията на БСП „Визия за България“, като нашата програма и нашият апел е всички да изготвим такава обща програма за развитието на България за следващите 10 – 15 години, като, разбира се, се опрем само на онези приоритети, за които имаме консенсус. Ако Ви се струва, че излизам извън рамките на обсъждането на бюджета – не излизам, ще видите защо точно тук искам да обсъдим този въпрос. В тази визия като първа стратегическа цел от ГЕРБ си поставят ускорено икономическо развитие. Искам, колеги, да направим разлика между устойчиво икономическо развитие и ускорено икономическо развитие. Устойчиво е това, което имаме в момента, което ГЕРБ и бюджетът на ГЕРБ поддържа в последните две години, това е третият бюджет. Устойчивото икономическо развитие, ако трябва да го онагледим с цифри, е, да кажем, от 1 до 3%. Ускореното е нещо съвсем различно. ДПС дори го наричаме „ускорено догонващо икономическо“, догонващо европейските стандарти икономическо развитие е нужно на страната. Това в този бюджет липсва. Това липсва и в прогнозата на Финансовото министерство за следващите три години. Липсва справедливо, защото прогнозата е направена на база политики и на база този бюджет. С този бюджет и с тези политики и с тази програма повече от 3 – 3,5% устойчив икономически растеж България не може да постигне. Той обаче не е догонващ и не е ускорен. А ние сме на последно място по доходи и по много други показатели. Аз тук ще се спра само на един показател, за да Ви онагледя защо на нас това не ни върши работа. Да, това е окей. Ако бяхме някъде в средата на таблицата, този растеж ни върши чудесна работа, щяхме да ръкопляскаме на този тип политика и на този бюджет, който отразява тази политика. Аз ще тази политика. Аз ще взема само един показател, за разлика от програмата на ГЕРБ, която взима друг показател, като най-общ, най-синтетичен показател, отразяващ икономическото развитие и състоянието на стандарта на живот в страната. За мен по-общият показател е брутен вътрешен продукт на глава от населението. ГЕРБ в тази програма ползва друг показател, той е брутен вътрешен продукт на човек от населението в стандарти на покупателната способност. Той също е добър коефициент и добър начин да се отрази това, но мисля, че първият е по-общ, по-общ, по синтетичен. По първия – по брутен вътрешен продукт на глава от населението, при влизането си в Европейския съюз България е имала 20,1% от общия за Европейския съюз, за всички страни. 2018 г. този процент е около 25. Приемаме, че с 5% сме се придвижили за 12 години. С този темп около 125 години ще са ни нужни по едни прости сметки, бакалски, да достигнем средното ниво на Европейския съюз. ГЕРБ използва коефициента за покупателна способност. Там нещата са на около 50% от средния европейски и си поставя за цел 75. Аз твърдя, че с този бюджет и тези 75, с философията с философията на такъв тип икономическо развитие – в рамките на около 3%, тези цели не могат да бъдат достигнати. Защо акцентираме върху тази стратегическа цел на икономическата политика, която я има в програмите и на трите основни партии, а вероятно и на другите партии – ускореното икономическо развитие? Защото ускорено икономическо развитие няма как да получим, ако не заложим определен тип реформи. На първо място в тези реформи, разбира се, е ефективността при разходване на публичните средства. По този показател ние тук нямаме данни. Аз имам данни – ние сме на едно от последните места в Европа. Има някакви подобрения в последните години, но те са много далече. Мисля, че сме изпреварили само Румъния – ако не ме лъже паметта, не претендирам да съм много точен, но смятам, че успяхме да изпреварим само Румъния. Спирам се на този показател, защото този бюджет е точно това – повече от същото, а същото е, че няма ефективност при разходване на публичните средства. А няма ефективност, не защото има някаква безстопанственост да не ме разберете грешно, господин Министър, а защото няма реформи. Няма как да бъдат разходвани правилно публичните средства, ако примерно – да вземем пак този класически пример със здравеопазването, за какво наливате там всяка година по 400 – 500 млн. лв.? За какво?! За нищо! За да се увеличават едни разходи, да се увеличава недоволството от системата и нищо да не се случва. там без ясна и точна визия за реформа всяко наливане на средства не е плюс за управляващото мнозинство, което и да е то, а е страхотен минус. Страхотен минус е и наливането в други сектори, в които няма реформи, в които няма ясна визия как ще се повиши ефективността на тези средства един изразходван лев до какво ще доведе, ще доведе ли след години до намаляване на ресурса, или до повишаване на ефективността от този ресурс. Без това – без тази база, няма как да вървиш изобщо към ускорен икономически растеж.

Европа поне от 10 години използва някои от данъците като икономически лост, а за наше най-голямо съжаление – и данък добавена стойност. Аз вече го казах при предните разисквания през лятото тук, когато си говорихме, че ДДС за храните и за някои отрасли трябва да бъде използван като лост за икономическо развитие. Защото вътрешнообщностните доставки и възстановяването на ДДС в рамките на европейската общност превърнаха размера на този данък в икономически стимул или обратното. Това е много лесно доказуемо. Как така Германия си позволява да има 5-процентна ставка за храните, Великобритания – еди-каква си, еди-кой си? Как така си позволяваме ние да сме още единствената страна, която не използва този лост? Защото май останахме единствената страна с абсолютно единна ставка, като изключим там туризма и още няколко дребни изключения. Тоест, ние седнахме ли ние седнахме ли да мислим ще използваме ли този данъчен лост за икономическо развитие – да си вдигнем например хранително-вкусовата промишленост, каквито намерения виждаме в тази програма? И в нашата ги има, и в тази на БСП ги има. Не, ние стоим там, където стояхме – и аз като икономист, и моите колеги, и всички, когато правихме данъчната система на България в началото на този век, имаме единна ставка, защото тя лесно се администрира, защото еди-какво си, еди-какво си и еди-какво си. Но това е остаряла постановка – остаряла е и за мен, който до вчера защитавах тази позиция, остаряла е и за моята парламентарна група, защото ние до вчера защитавахме позицията за единната ставка. Не, колеги! Не, господин Министър! Трябва дискусия – остарял е постулатът за единната ставка. България трябва да използва този инструмент, както го използват другите държави, разбира се, промислено, с всички ефекти. Щяхме да заложим в бюджета, да кажем, 2 млрд. лв. по-малко – примерно казано, или 1 млрд. лв., но при калкулиране как това ще се върне и кога! Ето такива неща, когато говорим за икономическа политика, липсват в този бюджет, липсваха в предния и в по-предния. Затова казваме, че „още от същото“ не е окей. Още от същото за някои неща – да, за други – не! Затова ние винаги акцентираме върху това – ще започне ли кабинетът, който и да е той, да представи стъпки за реформи в сектори, в които трябва да се правят реформи? Мога да дам пример даже с един сектор, в който ние адмирираме реформа – образованието. Чудесно, там се правят много добри стъпки. Там се повишават заплатите на учителите. Много добра мярка е, първо, заплатите, защото първо трябва да задържим тези хора тук, да привлечем нови хора. Обаче какво се прави като визия за материалната база? Какво се прави за дигитализацията на образованието? Какво се прави за детските градини? Предложихме да отпадне таксата – някакви смешни 60 – 80 млн. лв. са за цялата страна. Ето такива мерки трябваше да обсъдим. Трябваше да ги обсъдите поне Вие вътре, да ги видим като цялостна визия и да кажем примерно: ето за сектор „Образование“ има наистина визия как да се развие, не фрагментарна, а цялостна. За висшето образование – отбелязали сте в тази програма, за дуалното, за един куп неща, които са абсолютно верни. Обаче те искат отражение в реални разходи, в реални политики. Абсолютно в реални! И това нещо ние не го виждаме, защото то се прави според случая, на парче, според това, което конюнктурата изисква в момента. В тази връзка нашата основна критика и към този бюджет е, както и към предния, тоест и нашата критика е: още и повече от същото! Липсват реформи, липсват средства да се направят тези реформи, проиграва се, губи се ценно политическо време, в което икономическият цикъл е изключително благоприятен за страната. Не се предприемат мерки да се ускори това икономическо развитие, ама, решителни мерки, няма нито една реформа за улесняване на бизнеса. Те се финансират – тези реформи, те не се отразяват, господин Министър, както казахте, в законодателството. Защото като я отразиш в законодателството, там ти казват: имате ли обосновка как ще се отрази на бюджета? И там спираме с нашите предложения, защото нямаме. Затова това нещо трябва да се прави с бюджета: през следващата година ще се направят ето тези законодателни изменения, които ще доведат до освобождаване на бизнеса, да кажем, ще ускорят пътеката за инвестиции, ще я направят от шест месеца или от година и два месеца на три месеца, обаче това ще струва толкова и е предвидено тук. И вече, когато дойдат законодателните промени тук, в Народното събрание, в обосновката колко ще струва на бизнеса и бюджета се казва: да, направена е в бюджета, заложена е, можем да я направим. Иначе, иначе

гласуването за бюджета, но и с аргументите, които изтъкнах. Добронамерени сме, бяхме добронамерени и в това, което казахме. Да, в бюджета има неща, които са добре, и е добре, че са „още и от същото“, но липсват онези неща, които ще ускорят растежа, които ще направят България така, че да започва да догонва, а не да стои на същата дистанция от европейските държави и по отношение на доходи, стандарти и на всичко останало. Ние ще продължим да настояваме за това

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, господа министри, уважаеми колеги народни представители! Господин Горанов, това, което ще кажа, също е свързано с бюджета на България, защото имаме 265 общини, а световната практика говори: „Стабилни икономически общини – стабилна държава!“ Преди няколко дни Вие публично заявихте и призовахте общините да вдигнат своите данъци, тъй като били твърде ниски. Нещо повече казахте – тези, които не си вдигнат данъците, съответно да не чакат помощи от държавата. Какво се получава в резултат на това?

а всяка съвременна икономика е свързана с потреблението и с консумацията. Когато се вдигнат данъците на общините, потреблението се свива, оборотите на фирмите падат и съответно…

падат доходите на фирмите. Като паднат доходите на фирмите, започват съкращения. Като започнат съкращения, някои фирми ще отидат в сивия сектор. Това е доказано. Тази грешка направи Симеон Дянков преди осем години. Ама, абсолютно същата грешка! резултатът беше следният: фалирали общини, които впоследствие държавата беше принудена да спасява и да ги дофинансира и дефицитът в държавата скочи сериозно. Тогава господин Горанов беше заместник-министър на Дянков – трябва да знае и да помни тези неща.

най-големите авторитети в момента в света в икономиката – и ще Ви дам примери кои са те: Джоузеф Стиглиц, Нобелов лауреат за 2001 г., икономически съветник на Клинтън в два

се задава сериозна икономическа криза в световен мащаб и тя ще обхване най-късно до две години не само България, а и света. По принцип, когато има икономическа криза, основният закон е не да се вдигат данъците, а да се свалят, за да може най-обикновените семейства да издържат на кризата, а бизнесът да си вземе въздух, да оцелее и да не фалира. Просто е срамота, че нашият министър в момента напусна този дебат! Питам: господин Министър, как така ще призовавате общините да си вдигат данъците, когато в Европа започнаха да свалят данъците на общините? Типичен пример са Франция и Германия. Именно заради това, което се задава на хоризонта! Не правете грешката

Така че, господин Горанов, въпреки Вашето отсъствие, реабилитирайте тази своя политика спрямо общините, защото

не е забравен и продължава да тлее в душата Ви принципът: от всекиго според възможностите, на всекиго според потребностите, но Вие го надградихте. Вашето изказване по-скоро е на принципа: на всекиго според потребностите и от никого нищо.

Уважаеми господин Председател, аз съм изумен от това изявление, което преди малко чух, защото в края на краищата в момента България се управлява от дясноцентристко управление и във всеки учебник по икономика – тук има и професори по икономика, пише, че вдигането на данъците, уважаема госпожо от Пловдив, е лява политика, е лява политика! е лява политика! И какво правите Вие всъщност, като призовавате да вдигате данъците? Правите класически инструмент за управление на лява политика. Просто ставате нелепа, нелепа с това твърдение! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Атанасов. Продължаваме с изказванията. Други изказвания? Господин Стойнев. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Преди малко бе споменато, че Законопроектът няма наименование. Съвсем нормално е да няма наименование, защото няма разлика между предишния и сегашния бюджет. Да, разбира се, в определени сектори има номинално увеличение на разходите, но затова пък няма конкретна статистика или конкретно изследване какъв ще бъде ефектът от всеки един похарчен лев в определен сектор. С една дума – липсата на реформи е очевидна, защото, колеги, няма как да се съгласим, че бюджетът не трябва да финансира реформи. Напротив, точно това е документът, който трябва да финансира политиките на правителството, ако желае, разбира се, да прави реформи. Преди малко бе заявено, че харчим толкова, колкото съберем. Това въобще не е вярно, защото правителството събира повече, отколкото наистина залагаме тук, колкото ние гласуваме. Защото всяка година изкуствено се намаляват приходите, видите ли, за да се покаже колко голямо преизпълнение има и как министър председателят може съвсем спокойно с постановления да харчи това, което де факто българският народ е произвел. Но държа да бъда и искрен. Има, разбира се, нещо много, много важно, и това е, че този бюджет е балансиран. Само че, колеги, и най-вече се обръщам към колегите икономисти, как е възможно да имаме балансиран бюджет, при положение на задаваща се криза, на едни тъмни облаци над европейската и световната икономика? Тук не говоря само за евентуалния бъдещ ефект на Брекзит, за евентуалните ефекти от търговската война между Съединените щати и Европа и Съединените щати и Китай. В същото време в Еврозоната виждаме, че растежите намаляват, икономическата активност намалява и ние в момента с балансиран бюджет провеждаме една проциклична политика. Това, разбира се, е нещо, което е доста учудващо, предвид компетенциите, които имате. Бих искал да знам, може би някой да ми отговори: кои са тези политики, които ще ни предпазят именно от тези външни шокове, ако, разбира се, имаме бюджет, който да ни пази от тези външни шокове? Защото, ако Вие не предложите тези политики, следователно съм прав, че провеждаме именно точно такава политика – проциклична. Балансиран бюджет е и поредното доказателство, че реформите въобще няма да се финансират. Защо? Защото, колеги, такива реформи няма и както каза госпожа Менда Стоянова – получавате повече от същото. Разбира се, има и приоритети. Приоритетите са хубаво нещо. Един от основните приоритети, разбира се, е, как беше, чакалнята на чакалнята за Еврозоната! Нещо, което го измислиха може би само за България, което може би е срамно. Първо, трябваше да се случи тази година – месец май, после го отложихме за догодина – ще е месец какво показва това? Това постоянно отлагане показва, скъпи приятели, колко нашите европейски партньори вярват в способностите на това правителство и дали то въобще може да представя адекватна икономическа и финансова политика, която да отговаря на тези външноикономически шокове. Много бих се радвал най-накрая през тази година да видим прословутата тол система. Всички толкова много я очакваме, че вече се чудим кога ще стане. Дано само преди това човечеството не колонизира Марс, докато не видим тази тол система, защото може би и тази година няма да я видим. Разбира се, преди малко се заяви и конкретно, че няма как да не подкрепяме това, което се случва в сферата на образованието, но ние от БСП в никакъв случай не можем да кажем, че това е реформа. Колеги, увеличаването на заплатите на учителите е добра мярка. Разбира се, че ние я подкрепяме, разбира се, че е наложително, но в никакъв случай това не е реформа. Какъв е ефектът примерно от увеличаването на заплатите на учителите – някой правил ли е подобен анализ? Или как намаляват неграмотните деца, или колко са намалели неграмотните деца? Или намаляването на отпадналите деца? Тук се хвалихме, че сме върнали 50 хиляди деца, но тези деца останали ли са в училище? Как правителството подпомага именно бедните семейства? И, разбира се, как може би ще изчистим този феномен с близо няколко стотин милиона, които ще дават от цялата държава, за частните уроци? Надявам се поне да не даваме вече пари за частни уроци по български език, но, разбира се, това зависи и от…, ако въобще правим реформа, в този сектор. За нас определено е важно наистина да се финансира – говоря за образованието, да се обнови техническата база и особено в професионалните училища. Наистина това е една остаряла база, която трябва да бъде подновена, изцяло обновена и да отговаря на стандартите на XXI век. Един голям инвеститор не пожела на този етап да инвестира в България – говоря за „Фолксваген“. Да, разбира се, ръцете на правителството бяха вързани. Ние трябва да се съобразяваме с европейската политика и не може да предлагаме нещо различно от това, което правят европейците. Тук няма спор по това нещо. Но в същото време нека да си отворим очите и да си признаем, че липсата на квалифицирана работна ръка е една от основните причини инвеститори с висока добавена стойност на крайния продукт да не инвестират в страната. Не само че вече ни липсват такива високо специализирани кадри, но също така говорим за специалисти и на средно ниво – нещо, което е изключително обезпокоително. Затова, ако наистина се обърне внимание на техническите, на професионалните училища, ще бъде мярка, която ще я подкрепим. За съжаление, тук подобна мярка няма. В сферата на здравеопазването вече е ясно – парите се увеличават, заплатите се увеличават, вноските се увеличават, но тук отново говорим за национална здравна информационна система. Нещо, което ние ще го подкрепим и се радваме, че ще го има, но за тази система си говорим от 2009 г. Дано тол Дано тол системата да няма съдбата на тази система, но наистина си говорим от 2009 г. и не знам колко е трудно, уж имаме толкова IT специалисти, а не можем да го направим. Като казвам IT специалисти, интересно ми е защо не говорим за прословутото електронно управление? Тук го няма човекът, който постигна най-големия провал на електронно управление – това е господин Томислав Дончев. Да, той прехвърли горещия картоф към Марияна Николова, която няма абсолютно никаква вина, че са изхарчени 2 млрд. лв., а нямаме абсолютно никакъв ефект, но в същото време този човек в продължение на 10 години изхарчи 2 млрд. лв. и накрая прехвърли горещия картоф. Защо? Защото не можа да се справи. В този бюджет не говорим въобще за каквато и да е било реформа, именно и в този сектор.

Тук, скъпи приятели, става въпрос да започнем дебат за потенциала на икономиката, какъв е нашият потенциал за икономически растеж? Този потенциал, скъпи приятели, зависи от капитала, от труда и от технологиите – дали ние можем да привличаме чуждестранни инвестиции, как активизираме вътрешните инвестиции, какви са нашите разходи за научна, изследователска и развойна дейност, какъв е делът на предприятията, които внедряват тези

не могат да доведат до тази реална конвергенция, която ние искаме да постигнем, а не само да очакваме средствата от Европейския съюз, които едва ли не да бутат икономиката ни напред. И на последно място, ако искаме наистина да имаме конкретни реформи, моторът на нашия икономически растеж не трябва да бъде единствено и само вътрешно търсене. Това трябва да бъде външният ни пазар, това трябва да бъде износът и, разбира се, привличането на чуждестранни капитали – нещо, което, за съжаление, не го виждаме в днешната икономика. Каква е причината? Причината е липсата на реформи. Затова този бюджет е „повече от същото“! Ние сме нация, която е болна, ние сме нация, която, за съжаление, става все по-неграмотна и ние сме нация, която, за съжаление, и си отива! Както каза госпожа Стоянова – повече от същото. Благодаря Ви. Благодаря, господин Стойнев. Реплики? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Следващи изказвания? Не виждам. Заповядайте, господин Гечев. Ще се изказвате или? Заповядайте. РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Просто очаквахме, че и колегите от другите групи ще направят изказвания. Първо, бюджетът, който обсъждаме, естествено, има плюсове и минуси. Плюсовете между първо и второ четене ще се опитаме да подобрим, по минусите ще имаме конкретни предложения. Някои от конкретните предложения ще подкрепим – тези, които касаят увеличението на доходите на учителите и на заетите в административната сфера. уважаеми колеги, първо, това е бюджетът, който мисля, че съм сигурен, е последният бюджет от страна – членка на Европейския съюз, който се обсъжда и ще бъде приет в едно от народните събрания на страните – членки на Европейския съюз. Запознахме се с около 15 закона за бюджета на развити страни в Европейския съюз, на наши посестрими – така наречени бивши социалистически страни, и изводите ни карат да се замислим и да не подкрепяме този бюджет. Защо? Първо, уважаеми колеги, по отношение на показателите за правителствени разходи като дял от брутния вътрешен продукт. Искам да напомня, че пазарната икономика има три основни субекта: бизнесът, домакинствата и правителството. Няма по-голям пазарен субект от правителството, подчертавам. Правителствата не са враг на пазарната икономика. Те са най-големият купувач и най-големият продавач, даже и в най-развитата либерална икономика, каквато е в В България, уважаеми колега Горанов, 34% – 2017 г. Заложили сте, казахте, 37% ще бъдат правителствените разходи от брутния вътрешен продукт. Това много ли е, или е малко? Какви са фактите?

В същото време, уважаеми колеги, Вие предлагате да намалявате правителствените разходи в брутния вътрешен продукт, тоест ние плуваме напречно на басейна, за да личим на екрана. Нашите посестрими и развитите страни се движат в друга посока, а ние свиваме държавата в брутния вътрешен продукт. От гледна точка на данъчните приходи и брутния вътрешен продукт, където ние се хвалим, че имаме голяма събираемост. Каква е истината? Всички данни са от Евростат, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка – перфектни са, оттам са взети със съответните линкове. И така, делът на данъчните приходи в брутния вътрешен продукт: в България – 27,8%, да речем 28%, в Австрия – 43%, в Белгия – 48%. На първо място е Финландия с 54%, след това Дания с над 50%, Швеция – 49,8%, и така нататък. В същото време има няколко страни, уважаеми колеги, които имат по-нисък дял: Уганда – 14,2%, Таджикистан – 16,5%, Замбия – 16,1%, Руанда – 14,1%. Нашият въпрос е: Вие накъде движите нашата страна? Към Франция, Италия, Белгия, Чехия и Полша или към Уганда и Таджикистан? Това трябва да е абсолютно ясно. Какво прави България по тази пътека? Освен това, че делът на данъчните приходи в брутния вътрешен продукт в България е 28% и е наполовината от развитите страни, означава, че ние нямаме никаква събираемост. Извинете, но тук става дума за над 10 млрд. лв., които не се събират годишно в българския бюджет, а отчитаме висока събираемост! Какви са фактите? Сметната палата сега през лятото че Националната агенция за приходите е отписала 15 млрд. лв. като несъбираеми. Няма нужда да правим конкретни сметки, даже през мултипликатора, за да видим тези 15 млрд. лв. до какви допълнителни положителни резултати биха довели. довели. Уважаеми колеги, на следващо място, съотношението между преките и косвените данъци поредица от години обясняваме, че България е „уникална страна“ в Европейския съюз, тъй като е обратна пирамидата. При нас приходите от косвени данъци са значително по-високи в проценти, отколкото в другите страни – членки на Европейския съюз, което е за сметка на бедните и на средната класа. По отношение на капиталовите разходи – стана дума, уважаеми колега Горанов, поради каква причина Вие намалявате капиталовите разходи от 4 млрд. 593 млн. лв. на 2 млрд. 890 млн. Къде го видяхте, в кой Закон за бюджета? Навсякъде, уважаеми колеги, водещите страни в Европейския съюз, а и по-слабо развитите увеличават капиталовите си разходи. съвсем откровено експерти, представители на правителството и на бизнеса, са решили, за да не нарушават Закона – имат балансиран бюджет от 2010 г., ще пуснат към

променят официалната статистика на дефицита спрямо брутния вътрешен продукт – 60 млрд. евро в разходи, най-вече в енергийния сектор, така че ние намаляваме капиталовите разходи и намаляваме, разбира се, прогнозата за брутния вътрешен продукт.

в последните две години с лек излишък. За първи път тази година Полша ще има бюджетно равновесие. Бюджетното равновесие е изключение, десетилетия наред страните са развити, а развиващите догонват развитите страни, когато поддържат разумен, нисък, съобразно европейските критерии бюджетен дефицит. В момента Франция оказва натиск върху Германия да се откаже от нулевото равенство на бюджетния дефицит и да харчи повече от натрупаните фискални резерви, тъй като Германия е икономиката, която е локомотив на Европейския съюз. Ето, какво казва Валдис Домбровскис – вицепрезидентът на Европейската комисия, само факти: „Настоятелно призовавам всички държави от Европейския съюз с високи нива на публичен дълг да провеждат разумна фискална политика и низходяща посока на нивата на дълга. От друга страна, онези държави членки, които имат фискално пространство и възможности, каквато е България, трябва да го използват именно сега“. Ние не изпълняваме тези решения и препоръки на Европейската комисия. Освен това ние държим фискален резерв от 10 – 11 млрд. лв. Чудесно. Как го държим този резерв, в каква доходност? В каква доходност България също реализира валутния си резерв? От отрицателна, обърнете внимание, докато ние поддържаме бюджетен баланс, което изглежда много добре,

Лихвата за България е отрицателна по държавните ценни книжа или нулева. И ние финансираме – какво? Последната страна в Европейския съюз, най-бедната страна, най-бедният народ финансира дефицитите на другите страни – членки на Европейския съюз, е, как може да се приеме такова нещо? След това наливаме повече пари в здравеопазване и в образование. В здравеопазването две поредни години по плюс 500 милиона. Къде наливаме парите? Ние доволни ли сме от здравеопазването? Отделни директори на държавни или на общински болници и основно държавни болници, а техните отчети пред Сметната палата изглеждат като отчетни баланси на агенции за недвижими имоти по 10 – 15 имота, по милиони левове на депозит. Частните болници хубавеят и трупат печалби, държавните и общинските са на загуба и ние наливаме още повече пари, наливаме още 2 милиарда за лекарства през последните години с отрицателен ефект. Освен това най-страшното е по отношение на инвестициите, уважаеми колеги. Колега Горанов, Вашето правителство е заложило растеж на инвестициите за 2020 – 2021 г. от 3 – 3,3% съответно по оценки на Европейската комисия. Знаете ли колко са заложили Унгария и Румъния по оценка на Европейската комисия? Румъния – 8%, Унгария – 17%. Знаете ли какъв икономически растеж са заложили нашите конкуренти? Румъния е заложила по техния закон за бюджета – тригодишната програма, над 5% икономически растеж. Вие сте заложили 3,1%. Румъния е предпоследна, ние сме последни. Те се движат с 5%, а ние се движим с 3%.

ако приемем, че растежът, заложен от водещите страни, е процент и половина в техните бюджети, като извадите от 3% процент и половина, знаете ли кога ще се изравним с 50 на сто от средния доход – брутен вътрешен продукт на човек от населението от Европейския съюз? Ако те стоят на място, ще се изравним след 60 – 70 години. Знаете ли кога ще стигнем Румъния при тази разлика? Никога. (Реплики.) Миналата година нарекохме бюджета „бюджет на безмоторното летене“,

Уважаеми колеги! Господин Гечев, много пространно изказване с много данни, които сте се постарали да намерите, но всъщност цялото изказване води до няколко извода, които направих от това изказване и които изводи показват, че ние ГЕРБ, и политиката, която водим, и Вие – БСП, имаме фундаментални различия за начина, по който следва да се развива икономиката, и за начина, по който държавата следва да стимулира и участва в това развитие. Искам да кажа какво разбрах от Вашето изказване. През цялото време Вие привеждахте данни и казвахте, че в България трябва да се увеличи разпределителната функция през бюджета, да имаме увеличаване на разходите като процент от брутния вътрешен продукт, тъй като те са най-ниските в Европа. Това, уважаеми колеги, преведено на прост език означава: първо, увеличаване на данъците, защото само по този начин може да се увеличи приходната част в процент от брутния вътрешен продукт; второ, това означава дефицит, който ние години наред се мъчим да топим – дефицит, който се финансира с дългове, които държавата следва да взема и следващите поколения трябва да плащат. Това, уважаеми колеги, означава изземване все повече на ресурс от обикновените хора, гражданите и от фирмите чрез данъчното облагане, и разпределението му от чиновниците на държавата, които ще определят кой колко да получи от този ресурс. Доколкото си спомням, това е политиката, която господин Гечев водеше, когато беше заместник министър председател и края на тази политика всички много добре помним. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Господин Иванов – втора реплика.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

Ще отчета само следното. Първо, имаме и законова рамка, която ограничава наистина преразпределението на харча на държавата, да бъде над 40% от брутния вътрешен продукт, така че ако имате законодателна инициатива в тази насока, моля да я споделите с нас. Другото, на което се уповавате във Вашето изказване, са предположенията, заложени от румънското правителство, което няколко пъти подред се сменя в последно време и там има заложени прогнози. Ще Ви покажа таблицата, която е прогнозата на Европейската комисия за реалния растеж брутния вътрешен продукт, която е от месец ноември 2019 г., най-пресните данни, където показват 4%, а те какво са си заложили, какво си обещават и кой ще го изпълни си е техен ангажимент. Ние сме реалисти в тази насока и затова сме заложили данни, близки до тези на Европейската комисия. Другото, което казахте, е в каква насока се целим и накъде ни води правителството на ГЕРБ. Аз ще Ви кажа накъде: 412 лв. ще бъде средната пенсия

Не виждам. Дуплика – заповядайте, господин Гечев. Благодаря Ви. В ограниченото време ще отговоря следното: има разграничаване между БСП, нашата алтернатива и ГЕРБ. Фактите, които изнесох, са факти, които са неоспорими и са публикувани в Европейската комисия. Ние искаме България да се движи към опита на европейските страни. Ако Вие сте прави, какво излиза – че Франция, Германия, Италия, Чехия и Полша увеличават данъците? Не, намаляват някои от данъците. Второ, увеличават дефицитите?! Не, намаляват си дефицитите. Чиновниците от Италия, Франция, Германия и Великобритания изземват функциите на държавата. С една дума фактите са категорични: Вие се движите в обратна посока на водещите страни от Европейския съюз, а разликата в брутния вътрешен продукт на човек от населението на България и Румъния е над 2000 евро.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми дами и господа министри! Свидетели сме на поредната може би 30-та серия от сериала „безсмислено дърдорене, бърборене и чешене на езиците“, от което нищо реално и добро не следва за българския народ, който – само ще Ви подскажа, е Ваш избирател. Защо? Прави са колегите от БСП, като всички български граждани и ние сме част от тях, които искат и подсказват, мисля, че и от ДПС също имаше такива изказвания, че не е достатъчно голям растежът, че трябва да се работи повече и трябва нещо по-добро да се случва. Прави сте чисто формално като български граждани, но като политическа партия нямате моралното право да го правите, защото пък веднага колегите от ГЕРБ със същото право Ви казват: „Ама при Вас, какво беше?“. Три долара пенсии, вървене надолу по стъпалата, заради което всъщност сте в опозиция и те са управляващи. И този дебат става лесен. И са прави, защото, ако Вие бяхте оставили висока база, тези нормални 3, 3,5 – 4% растеж, щяха да бъдат нормални. Сега те са ненормални и бавни, но и 10 – 12% цифрен растеж в момента също не би бил достатъчен, за да достигнем това, за което всички мечтаем – примерно Германия, Франция, или такива по-развити икономики. И ако Вие бяхте оставили висока база,

случи. Както обикновено, ние няма да хабим от ценното време на парламента. Ще направя едно кратко изказване, надявам се да ни разберете. Оценката ни за бюджета е, че той е инерционен, който ще позволи на държавата да продължава да съществува. Донякъде е догонващ, но не и изпреварващ – такъв, какъвто българите заслужават. За нас, от ВОЛЯ, бюджетът е добър само тогава, когато в него са заложени основни приоритети като политики на правителството, но тези приоритети да отговарят на адекватните нужди на населението. Именно затова твърдя, че бюджетът е инерционен, защото няма да се справите тази година с демографската криза, с престъпността, със здравеопазването, с корупцията. Ще се изхарчат милиарди, които хората няма да усетят достатъчно по джоба си – нито в стандарта, нито в начина си на живот. Ние обаче като отговорни и последователни в политиката ще подкрепим този бюджет. Ще питате защо? Точно защото най-вече сме последователни. Миналата година подкрепихме бюджета – като показно за последователност, ще го подкрепим и тази. И за да не се съмнявате

веднага като една малка прагматична формация и единствената от участниците в това Народно събрание, която не е управлявала, тоест не носим никаква отговорност към българските граждани за състоянието на държавата такова, каквото е – нито хубаво, нито лошо, който както си го преценява от българския народ, харесва или не, ако не го харесва – знае се кои са виновниците, ако го харесва – пак се знае, не сме ние. сме да кажем какво би се случило, ако мечтата на българския народ и амбициите на нашата формация – от малка опозиционна, в следващия парламент да стане по-голяма и управляваща. Веднага Ви казвам, дългогодишното обещание – десетгодишно обещание за 300 лв. пенсия, ще стане мигновен факт. Не до края на мандата, следващият мандат ще бъде мигновен факт към него момент. Ако към него момент това вече е остаряло, заради инфлацията ще стане 500 лв.

Безплатните детски градини – няма да мечтаят хората за тях. Те отдавна щяха да са се случили и сега всяко българско дете щеше да ходи свободно на детска градина. Стипендии за отличниците. Запознахме се със Законопроекта – срамно ниско ниво. По никакъв начин не стимулираме нашите деца, които полагат неимоверни усилия искат да растат като образовани, като успешни българи, да славят България. Ние по никакъв начин не ги стимулираме. Безплатни и достъпни лекарства за всеки български гражданин. Осемдесет и девета година това беше достояние на голяма част от българския народ, а 30 години по-късно хората, първо, нямат достъп, поради липса на аптеки в малките населени места, второ, в големите населени места в нощните часове, а пък за качеството, количеството и времето, в което са им необходими тези медикаменти, въобще никаква достъпност. Това нещо още в първата година, в която ние сме част от управлението на България, ще бъде реализирано. Без престъпления в този вид и размер, в който са в момента. Не полицай, минимум двама полицаи във всяко населено място – един полицай вече не може да се справя с битовата престъпност. Справяне с картелите. Уважаеми дами и господа народни представители, представители на българския народ, Топлофикация, Енерго, телефони, горива, още преди да си получи човекът мизерните доходи, на входа от монополите му ги изсмукваме и оттам нататък, каквото му е останало, да си го даде в аптеката и да се чуди как да докара до следващите доходи. И не на последно място – минималните разходи, за които целият български народ мечтае. Чувам, че във връзка с проведените избори всички Вие искате камера във всяка секция, за да осигурим честен и прозрачен вот и, който е заслужил доверието на българските граждани, да има спокойното самочувствие, че наистина го е заслужил, да излезе и да управлява. Само така може да възвърнем доверието на българските граждани към политиците, да ги накараме да излязат да гласуват. Ще Ви дам пример с Банско, където кметът е избран на първия тур с 82% избирателна активност. Това е съвсем различно спрямо всякакви други избори, във всякакви други места, независимо кой и от коя политическа сила е успял. Надявам се, че ще вземете под внимание някои неща от това, което Ви казах. Надявам се, че някои неща ще въплътим в дела, за да има полза за българския народ.

Както каза господин Марешки: няма реплики, няма да правите и дуплика. Продължаваме с изказванията. Колеги, заповядайте. Заповядайте,

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми госпожи и господа министри! Разглеждаме първия за новия мандат на местната власт Законопроект за държавния бюджет. Аз лично очаквах, че след толкова години липса на политическа воля, най-после, поне с бюджетни инструменти, ще се направи сериозна крачка към по голяма финансова независимост на общините. Началото на един нов четиригодишен мандат в местното самоуправление е сериозен повод за това и можеше да даде истински импулс в развитието на общините. За съжаление, отново, макар и малко повече от същото, въпреки увеличението от около 460 млн. лв. спрямо 2019 г. на бюджетните взаимоотношения с общинските бюджети, общините остават в тежка зависимост от централното финансиране през държавния бюджет. Основни и важни общински отговорности ще бъдат недофинансирани или финансирани отново на санитарния минимум. Не достигат средства за капиталови разходи и за поддържане на общинска пътна мрежа – един особено тежък проблем за общините, за компенсиране ръста на минималната работна заплата, за осигуряване на новите разходни ангажименти на местните власти за запазване обхвата и качеството на вече разкрити социални услуги, за общинско здравеопазване и за достигане на договорените на национално ниво основни месечни възнаграждения на медицинските специалисти, за финансиране на общинските културни институти, за компенсация за транспорт на нерентабилни линии и безплатен превоз на деца и ученици. Остават отново на хартия многогодишни празни обещания за съвместни усилия на централна и местна власт за развитие и укрепване на финансовата децентрализация на общините. С този държавен бюджет усилията за устойчиво и балансирано развитие на общините, по-качествени публични услуги за гражданите и подобряване управлението на общинските финанси остават само пожелания. Ще продължат да се задълбочават междурегионалните различия, както изоставането на малките общини и малките и средните областни центрове от по-големите. Отново голяма част от българските общини ще разчитат единствено на благоволението на управляващите и ще останат зависими от трансфери от централния бюджет и помощи от европейския данъкоплатец. Липсата на адекватен собствен ресурс ще продължи да лишава общините от разумна самостоятелна политика да отговорят на нуждите и приоритетите на своето население. Наскоро, аз също ще говоря по тази тема, уважаеми господин Министър, призовахте местните власти да увеличат местните данъци и да осигурят повече собствен ресурс за политиките си, както се казва, да се свали още една кожа от данъкоплатеца. Няма накъде повече! Вашите анализи могат и да показват, че това е необходимо, но българските граждани ще посрещнат това на нож и кредитът на доверие, с който по правило започват работа новите екипи в местната власт, ще бъде изчерпан още в първите месеци. Това ще разруши и без това крехкото доверие на хората във властта по принцип и ще обрече на провал новия мандат на местното самоуправление. Огромна грешка е дебатът за бъдещето на общините да се обвърже с дебата за местните данъци. Заради всичко това и заради продължаващата политика на правителството към българските общини, която ги обрича на застой, ние няма да подкрепим Законопроекта за бюджет на Република България за 2020 г., а преди второто му четене ще внесем предложения, които, без да увеличават данъчната тежест, ще дадат възможност за по-големи собствени приходи на общините и по добри перспективи пред гражданите им. Ще предложим друга философия на общинските финанси, обвързана с икономическа активност, разкриване на работни места и справедливо споделяне на приходите между местна и централна власт. Благодаря.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господа министри, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Днес се чуха много тези от трибуната във връзка с плюсовете и минусите на проектобюджет

да наблегнем на положителните страни, които многократно бяха пренебрегвани от лявата страна на парламентарната зала и бяха изопачавани. Именно един от тези факти е, че България е сред първите три страни в Европейския съюз по ръст на минималната заплата в периода 2009 – 2019 г.,

като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г. Този ръст за 2020 г. е 8,9% на минималната работна заплата. Това ще допринесе за повишаване мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила именно в търсенето и мотивирането им за работа или реализиране и задържането им на трудовия пазар. Естествено, това ще доведе и до повишаване на жизненото им равнище и намаляване на риска от бедност, и то сред работещите.

Няма да коментирам увеличението на пенсиите, защото то беше засегнато по време на вчерашния дебат на държавното обществено осигуряване при приемането на бюджета, но трябва да наблегнем на следното: средният размер на пенсията за един пенсионер през 2020 г. се предвижда за първи път да премине 400 лв.

Много са и програмите, които засягат и увеличават помощите – за енергийни помощи за най-бедните и за социална дейност, но, както казах, вчера също засегнахме тази тема, затова направо ще я прескоча. Ще наблегна на фискалните политики, колеги. Фискалните политики, накратко казано, са мерките на държавата по изпълнението на държавния бюджет, а държавният бюджет многократно е квалифициран като приходите, разходите и ангажиментите, които поема правителството за изпълнението им през следващата година, обикновено за една календарна година. Основните цели на фискалната политика, колеги, са наистина намаляване на безработицата. Е, и тук има с какво да се похвалим и мисля, че трябва да го отчетем най-достойно: за догодина рекордно ниски нива на безработицата – до 4%. Намаляване или преодоляване на инфлацията, забавяне на инфлационните процеси. Колеги, догодина се очертава – и прогнозите на Европейската комисия са такива – до 2% за България. Тоест ръстът на доходите, които са отбелязани в бюджетната сфера и тези на учителите, както споменахме, 17% реално ще бъдат наистина осезаеми върху трудовите възнаграждения и реалната покупателна способност на хората, заети в трудовата сфера. Също една от целите, колеги, на фискалната политика и през държавния бюджет е осъществяването на икономически растеж. Е, чухме критики отляво – малко бил, средно бил, но сме пак над средното ниво на европейските държави, колеги. И както многократно от тази трибуна и преждеговорившите споменаха, наистина това, което Вие сте завещали на българската икономика след Вашето управление, за съжаление, е било на ниски нива и темповете, които сега имаме, освен че изпреварват тези на Европейския съюз, ни позволява да догонваме, за съжаление, бавно. Но пак говорим за равния старт, който е даден на европейските държави, старите отворени европейски икономики и нашата млада демокрация. Набързо за запазването на ниските ставки на преките данъци и недопускането на допълнителни данъчни облекчения. Това е политиката, която е залегнала по отношение на данъчната политика при подписването на управленското споразумение между ГЕРБ и „Обединени патриоти“, и беше заложено в предизборните обещания и платформа на ГЕРБ, която ние за поредна година спазваме. Политиката в областта на данъците се характеризира и за следващата година при широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции.

най вече в провеждането и по събирането на данъците. Това е насочено в улеснение на бизнеса и гражданите с предоставянето съответно на нови електронни услуги от приходните агенции. Само ще подчертая, че акцизите също остават непроменени за следващата година, което обаче се вижда в по-високата им събираемост и очакваните приходи в бюджета. Именно това, което и колегите споменаха, и уважаваният от мен министър Горанов, са ниските нива, колеги, безпрецедентни в цяла Европа и света на 3% контрабанда на цигари и други акцизни стоки, които ние пак можем да отчетем и да се похвалим съответно с постигнатите резултати в борбата със сивата икономика. С което моето изказване завършва, колеги, и Ви благодаря за вниманието. Призовавам Ви да подкрепите бюджет 2020,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Извинявайте, че закъснях. Уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми господин Министър на финансите, членове на кабинета, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Иванов, взимам реплика от Вас. Започнахте изказването с „Чух много какво се каза днес“. А чухте ли какво се каза през изминалата година? Чухте ли за две дискусии за модела на финансиране на здравеопазването? Виждате ли ги в бюджета днес? Чухте ли за идеята на господин Томислав Дончев за нов стил на развитие на икономиката ни? Можете да я намерите на блога му, още е там, но я няма в бюджета. Чухте ли за Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който предвижда нов начин на финансиране на гражданското общество? Защото го няма в бюджета. Чухте ли за нов начин на финансиране на Радиото и Телевизията през фонд, който е залегнал в Закона? Защото го няма в бюджета. Чухте ли за протестите на полицаите? Чухте ли за състоянието на институциите ни? Чухте ли за тол системата? Чухте ли въобще в предишните избори, които минаха преди месец и половина, думата за промяна?

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колега Зарков, благодаря за репликата, макар че аз пак не чух Вие да се похвалите с изборните резултати от последните избори, където картата на цяла България и общинските съвети продължава да е в сила.

изказвания? Не виждам. Закривам разискванията, колеги. Министър Горанов иска да каже няколко думи. Заповядайте, господин Министър. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги от правителството, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вероятно парламентарният правилник не е съвсем когато трябва да говорим за толкова много теми, които биха могли да намерят отражение в дебата за държавния бюджет. Провокиран съм да поставя и да реагирам на няколко концептуални теми в рамките на няколко минути преди първото гласуване на бюджета за следващата година, които често се използват и които донякъде си противоречат. За ролята на държавата в преразпределението.

Бързам да последвам коментара на госпожа Стоянова, че всъщност, ако искаме по-голяма роля на държавата в преразпределението, това на практика означава само едно правителството и парламентът през неговите решения (шум) да решава повече вместо хората. Тоест, когато имаме около 37% преразпределителна роля през брутния продукт, ние оставяме

Увеличението с 10 процентни пункта на дела на държавата в икономиката неминуемо означава увеличение с десетки проценти на данъчната тежест. Въпрос на микс е коя част от тези данъци да бъде променена, но неминуемо, за да имаш по-голяма преразпределителна роля, в демократичните общества това минава през данъци. Ако искате да увеличим с 10 процентни пункта ролята на държавата в икономиката, това – мога да направя проста оценка – означава не 20% ДДС, а 40% ДДС. Слава богу, това е невъзможно. Слава богу, това е невъзможно, защото има европейска регулация на този вид данък. Ако искате да увеличим с 10 процентни пункта ролята на държавата, това вероятно означава не удвояване, а утрояване на подоходните данъци. Виж, това можем да направим, въпреки че ние от ГЕРБ няма да го подкрепим. Спирам с тази тема. Между другото, политическата оценка на размера на правителството може да се мери не само от гледна точка на уважението към свободната воля на избирателя и дали той сам може да прецени създаденото от него да го харчи, или трябва да го преотстъпи на някой колективен разум да се разпорежда с това имущество. И, между другото, в Скандинавските държави, където обществата са зрели, има доста по-голяма преразпределителна роля, но това е атестация за качеството на политическия живот и качеството на политическия дебат. Веднага взимам реплика от качеството на политическия живот и политическия дебат, за да преминем към следващата голяма и основателно критикувана тема, свързана с реформите. Реформите би трябвало да имат за цел по-ефективно функциониране на системите според разбирането: вляво това означава повече солидарност, вдясно би трябвало да означава повече рационализъм и свободна воля. всеки случай обаче, когато някои в различните години от различни части от залата са предлагали смислени по моите разбирания промени, изкушението някой друг от друга част на залата да яхне това и да го използва за теснополитически цели, защото много лесно е с популистки аргументи да отричаш рационални решения, защото нерядко те минават през промени, които не всички части на нашето общество ще възприемат еднозначно, убива тези реформи. Докато се състезаваме на основата на това кой повече ще се хареса на българските граждани, нито една смислена реформа няма да можем да направим. И примерът със здравеопазването е прекрасен. Мога да дам пример и с обезщетенията от държавното обществено осигуряване.

нито един в тази зала не иска да повдигне дебата. Очевидно хората злоупотребяват с това право, очевидно се ползва невинаги по предназначение и да приемем една мярка в посока, която да възстанови справедливост в тази система. (Реплики от „БСП за България“.) Имате шанс една седмица да предложите и Вие нещо по тази тема, господин Гечев.

призова всички доколкото е възможно, когато говорим за реформи и промени, да не се изкушаваме да ги използваме за евтини и популистки цели именно по тази причина – нито една смислена и съществена реформа не се е състояла в последните години. Ще Ви дам пример, ако искате, и с небезизвестните изменения в социалното законодателство, свързано със социалната помощ на хората с увреждания. Те бяха изключително писани на коляно и скоро ще се види провалът на тази реформа, но всички се засилихме срещу стената с ясното разбиране, че срещу нас има една изключително социално значима тема и че здравият разум в този момент трябва да се подчини

и промяната във виждането му как той трябва да бъде използван като инструмент. В същия миг видях готовността на госпожа Нинова да го подкрепи. (Реплики от „БСП за България“.) Няма нищо лошо. Възможни са всички параметрични решения. Възможни са всички параметрични решения, но те трябва, колеги, да бъдат в пакет. Защото много често, когато предлагате, особено колегите от БСП, които вадят цялостна визия за възможна фискална рамка, включват в нея взаимно изключващи се и противоречащи си мерки както по отношение на приходната част, така и по отношение на разходната част. Такъв подход е възможен, но само когато си в опозиция. Съставянето на бюджета е относително трудно и е въпрос на дебат между отделните министри, между отделните звена, между отделните политики, между отделните партньори в коалицията, между отделните народни представители. Но, повярвайте ми, бюджетът е… И неслучайно Конституционният съд не го нарича закон. Конституционният съд казва, че бюджетът е един финансов план, който няма строгите характеристики на закон. Бюджетът е визия, но ако в нея запишем, че утре нашата икономика ще нарасне с 20%, за съжаление, това ще остане само блян. Ако в нея запишем, че някой народен представител ще смени пола си и това стане закон, това няма да се случи на практика. Затова, колеги, усилията при изпълнението на държавния бюджет (оживление и реплики) и отговорността на правителството са да представи такава финансова рамка, която в максимална степен да не крие изненади. Приключвам с темата за буферите и за бюджетното салдо. Колеги, ако наистина опасенията, че предстоят неблагополучия в следващите години по отношение на икономиката, в частност българската, най-разумното за мен в този момент е балансираният бюджет. Той много лесно по естествени причини може да отиде на дефицит, но ако днес разчетем 3% дефицит и утре тази криза, която всички си пожелават, ни настигне, тогава дефицитът няма да е три, а ще е шест процента и сме го гледали много пъти, колеги. Затова нека говорим, че разходната част на бюджета и въплътените в тази разходна част политики са гарантирани, а да оставим на икономиката и на обществото да бъдат така успешни и да не си пожелаваме кризата, за да може приходите да достигнат същото ниво. Ако обаче по някакви неблагоприятни причини не успеем да реализираме същото ниво на приходи, то всички мои колеги могат да бъдат спокойни, че разходната част е гарантирана и за мен това е добрата новина и това е устойчивост. (Ръкопляскания от Господин Цонев, нямаше как господин Горанов да се обърне и да Ви отговори на въпроса, без да Ви посочи по име. (Реплики.)

ЦОНЕВ: Дано не си помислите, че е по Фройд. Не е по Фройд. Просто се вълнувах от възможността да обясня. Нашата парламентарна група – сега сериозно, предлага промяната в дебата за ДДС не в социалната роля на данъка, както предполагам, че госпожа Нинова и БСП предлагат примерно, когато ставаше въпрос за хляба и за хранителните продукти, за детски, за лекарства, за да падне цената. Ние не смятаме, че ще падне цената. Нека да уточним това. Ние искаме да използваме данъчната политика като икономически лост за развитие на сектора, за повишаване на конкурентоспособността, да кажем на хранителния сектор. Много голяма разлика. (Шум и реплики.) защото данъците имат различни функции. Едната от функциите е да служат за регулатор на икономическата политика, конкурентоспособността, другата е социална. Ние социална не влагаме. Защото смятаме, че няма да падне цената с намаляването на ДДС, но смятаме, че ще се повиши конкурентоспособността. И завършвам с това, господин Министър, че точно за това, заради цената, която се плаща при сериозни реформи и заради това, че определени политически сили яхват протеста, ние от ДПС предлагаме вече три години – две години и половина, този консенсус,

Лично обяснение и Вие? Заповядайте. Колеги, не се вълнувайте, аз даже имам двойно основание. Спомена ме и министър Горанов и господин Цонев поименно. Сега за ДДС-то. БСП наистина влагаме социална мисъл и социална функция в това да бъде диференцирано ДДС-то на детски храни и на лекарства. Но, господин Цонев и господин Горанов, социалният елемент не пречи на другия – икономическия. Вие със сигурност знаете, че намаляването на ДДС на лекарствата ще доведе до намаляване на цената, защото това е регулирана стока, така че с една такава мярка може да се постигне двоен ефект: и социален за младите хора, намалявайки детските храни, и икономически, защото ще намалеят и цените на лекарствата. Но най-вече, уважаеми граждани за европейско развитие на България, това е европейска практика. В две трети от европейските държави ДДС-то е диференцирано, защото така през данъчна политика умните държавници правят политика за своите народи. Ако не искате да чуете нас, колегите от ДПС, или други партии, които го предлагат, вгледайте се в своите европейски партньори и се поучете от тях. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.

Това е и с включен Проект на Висшия съдебен съвет.

Сега подлагам на гласуване Законопроекта на държавния бюджет на Република България за 2020 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2, подкрепен от водещата Комисия по бюджет и финанси. Гласували

Госпожо Председател, уважаеми колеги, правя процедура за прегласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ненков. Моля, режим на гласуване по така направената процедура от господин Ненков.

Заповядайте, господин Ерменков. Защото ние сме за бюджет на връщане на държавата на хората, а не за доразрушаването ѝ. Защото ние сме не за по-скъпо, а за по-качествено образование. Защото ние сме за полагане на здравни грижи, а не за оказана неплатена здравна помощ. Всъщност това ще разберете, когато внесем нашата алтернатива. Гласувах „против“, защото това наистина е бюджет на пицата с пармезан, както каза госпожа Стоянова, и шунка, но пармезанът и шунката са за управляващите и за приближените им клики, а за трудещия се човек, за младите семейства с деца, за пациентите, за пенсионерите остава сухата коричка. Гласувах „против“, защото всъщност този проект на бюджет наистина по думите на госпожа Менда Стоянова е „повече от същото“ – повече от същата мизерия, повече от същото обедняване на мнозинството за сметка на повече обогатяване на малцинството, повече от същата глухота към проблемите на обикновения човек.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Защо гласувах „против“? Планирате увеличение на разходите за образование и конкретно в частта за учителски заплати, като за поредна година увеличавате единния разходен стандарт с по-нисък процент от процента, с който увеличавате заплатите. Това поставя директорите в такива условия, че те трябва да изсмучат целия ресурс от бюджета, за да могат да догонят това увеличение, което е заложено и в колективния трудов договор. Вдигате малко разходния стандарт за деца със специални образователни потребности, при положение че и досегашният не даваше възможност за адекватно обучение на тези деца в детските градини и училища. Планирате увеличение на разходите за квалификация и продължавате да нямате никакъв контрол върху дейността на обучителните организации. Просто едни пари отиват в правилните фирми. Няма контрол на ефективността на тези обучения. Министърът говори, че започват преглеждането на учебните програми, защото констатирали проблеми. Преди години, когато Ви говорехме, че има проблеми, Вие не обърнахте внимание, само че тогава бяха изхарчени едни милиони за тези учебни програми. Ето това е пример как неефективно се разходват средствата. Гласувах „против“, защото поредна година заявявате, че образованието е приоритет и това личи по парите, които давате, и те се увеличават година след година, а ние и досега нямаме анализ на приложението на новия закон, въпреки че по същия този закон чл. 251 такъв анализ за приложението и ефективността и дали се спазват принципите, които са заложени в него, трябваше да бъде внесен в Народното събрание до 31 март тази година. Вие не спазвате собствения си закон. И накрая,

Уважаема госпожо Председател, господа министри, народни представители! Гласувах „против“, защото министър Горанов не беше убедителен, когато каза, че икономическият рационализъм и социалният подход не могат да бъдат съчетани. Едното не изключва другото, а социалният подход може да бъде съчетан с икономическия рационализъм, когато бюджетът и държавните разходи са ориентирани правилно към развитието на пазара на труда и когато структурата на пазара на труда е такава, че може да даде онзи ръст, господин Министър, който няма само финансови измерители, а означава ангажиране на българските граждани в цялостния икономически процес на държавата.

Утре редовно пленарно заседание от 9,00 ч. Закривам заседанието. Благодаря на представителите на Министерския съвет.